Hvala, gospodine predsedniče.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, poštovani građani Srbije, na dnevnom redu je jako bitan set zakona i kada pogledamo tačke dnevnog reda, vidimo među njima i nove zakone, kao što je Predlog zakona o digitalnoj imovini, a tu su i tačke koje se bave izmenama i dopunama već postojećih zakona koji će omogućiti efikasniju i svrsishodniju primenu istih.Posebno bih se zadržao na trećoj tački dnevnog reda, koja se odnosi na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Pokušaću da objasnim zbog čega je to bitno.S obzirom da već postojećim navedenim zakonom nisu precizirane odredbe koje se odnose na isplatu akontacije obeštećenja, ovim izmenama i dopunama uređuje se dinamika isplate istih.Naime, do današnjeg dana Agencija za restituciju je pravosnažno okončala oko 80% postupaka po zahtevu za vraćanje oduzete imovine u pogledu naturalne restitucije i oko 10% postupaka koji se tiču obeštećenja.Naznačenim izmenama i dopunama ovog zakona stvoriće se uslovi da Vlada utvrdi koeficijent obeštećenja, a nakon toga će Agencija za restituciju započeti postupak donošenja rešenja o visini pomenutog obeštećenja koje će biti isplaćeno građanima ili u vidu obveznica ili isplatom u novcu.Ovim izmenama i dopunama zakona se takođe omogućava planiranje tačnog iznosa finansijskih sredstava koja će biti opredeljena u narednim godinama i ta sredstva će se konkretno obezbediti iz budžeta Republike Srbije.Značaj ovih mera ogleda se, pre svega, u tome što su vođene javnim interesom i omogućavaju ravnopravan tretman svih stranaka u postupku i ne sme se zanemariti i činjenica da će makroekonomska stabilnost Republike Srbije i privredni rast koji beleži naša zemlja i u budućnosti ostati stabilan i da će taj privredni rast i dalje nastaviti da kontinuirano raste.Kao što je borba za bolju budućnost jedan od glavnih zadataka koje smo sebi postavili, zbog kog nam je ukazano poverenje građana, ne smemo zaboraviti neke greške iz prošlosti i na njima moramo učiti i truditi se da ih ispravimo.Izmena ovog zakona nam baš to omogućuju. Omogućuju nam da ispravimo istorijsku nepravdu koja je u Srbiji učinjena nakon Drugog svetskog rata prisilnom nacionalizacijom imovine, ali pokazati da smo pravna država, jer, kao što znate, ovim izmenama i dopunama zakona ćemo zatvoriti jedan deo Poglavlja 23. u pregovorima sa EU, jer je jasno naznačeno da je jedan od izvora korupcije u Srbiji svakako restitucija.Ovo ne treba da bude glavni i jedini razlog za donošenje izmena i dopuna ovog zakona, već treba da pokaže da smo na taj način odgovorni i odlučni da se uhvatimo u koštac sa ovim problemom.Ne mogu, a da u okviru ove teme ne pomenem Pribojsku banju, mesto iz koga dolazim. Pre svega, to se odnosi i tiče vraćanja imovine Eparhiji mileševske pre nekoliko godina, tačnije zemljišta i rehabilitacionog centra. Na taj način posle mnogo godina rešeni su imovinsko-pravni odnosi, banja je dobila svog vlasnika i krenulo se u adaptaciju i uređenje užeg centra.Ovo pričam iz jednog prostog razloga, a to je da je Pribojska banja razvojna šansa i razvojni potencijal opštine Priboj, koji još uvek nije na adekvatan način i u punom obliku pušten u funkciju, ali je bitno da smo se pomerili sa mrtve tačke i da banju u budućnosti sasvim izvesno očekuju sve veća i veća ulaganja.Tačno je, poštovane dame i gospodo, da je ovaj problem restitucije trebao i morao biti rešen još odavno. Istina je da je propuštena velika prilika godina da se reši ovo pitanje, kako je i obećavano. Međutim, neko je u to vreme odredio da je mnogo bitnije doneti Zakon o privatizaciji, a ne Zakon o denacionalizaciji imovine, iako su ta dva procesa trebala da idu jedan uz drugi i nisu nikako smeli ići odvojeno.To je pored devastirane privrede i svega što nas je zadesilo u tim godinama dovelo do stvaranja pogodnog tla za razvoj koruptivnih aktivnosti kojima su najgrublje narušeni interesi kako građana Republike Srbije, tako i same Republike Srbije.Mislim Srbije.Mislim da je na nama da u budućnosti nastavimo da radimo i da, na žalost, ispravljamo tuđe greške i suočimo se sa problemima kao i uvek, ne gurajući ih pod tepih već moramo na ovaj način tražiti rešenja koja će zadovoljiti interese građana Srbije, kojima se isključivo i rukovodimo. Zbog svega toga i samim tim, sa zadovoljstvom ću u danu za glasanje podržati kako ovaj predlog zakona tako i ostale. Hvala. narodna poslanica Vesna Nedović. Poštovani predsedniče, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, novi Zakon o fiskalizaciji podrazumeva suzbijanje sive ekonomije. Svaki fiskalni račun, da li su to dobra ili usluge, biće efikasnije sproveden putem interneta poreskoj upravi. Predloženi zakon otklanja nedostatke današnjeg modela, efikasnije se kontroliše isporuka dobara i pruženih usluga na malo, tako i primljenih avansa. Obveznik je u trenutku prometa na malo izdao fiskalni račun korišćenjem fiskalnog elektronskog uređaja koji je odobrila poreska uprava. Teret samog nepostojećeg uređaja i kupovinu novih preuzeće država, što je ušteda za naše obveznike. Početak primene zakona predviđen je 1. januara 2022. godine.Moramo naglasiti da je od prve fiskalizacije prošlo 15 godina, da je ceo sistem zastareo, uočili su se razni nedostaci koji će u ovoj fiskalizaciji biti otklonjeni.Svaki fiskalni račun mora biti potpisan elektronskim potpisom i on će se naći u bezbednosnom elementu koga izdaje poreska uprava, u kome će se naći i kripto zaštita, sve u cilju suzbijanja sive ekonomije i bolje naplate poreza. Suzbijanje sive ekonomije je strateški cilj ove Vlade.Svi znamo koliko su štetne posledice sive ekonomije na kvalitet života i koliko se privredni subjekti koji rade u skladu sa propisima osećaju pomalo iznevereno u odnosu na one koji rade u sivoj ekonomiji. U borbi protiv sive ekonomije država ne može da pobedi bez aktivnog učešća građana.Posledice sive ekonomije su manji budžetski prihodi što prouzrokuje lošije javne usluge, kao što su obrazovanje, zdravstvo, policija, sudstvo, komunalne usluge. Plaćanjem poreza i PDV omogućava se izgradnja škola, obdaništa, unapređuje se zdravstveni sistem, socijalni sistem, infrastruktura i životni standard građana.Samo ekonomski stabilna država sa dobrim poreskim sistemom i odgovornom Vladom može svojim građanima obezbediti bolju budućnost. Naša Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem brine o svojim građanima kada je najteže.Sada

obezbeđuje najbolju opremu, najviše respiratora do sada, renovira bolnice u koje se nije ulagalo decenijama, brine o svakom ljudskom životu i, što je najvažnije, lečenje je za sve besplatno, što nije slučaj sa razvijenim zemljama Evropa.Sada kada velike zemlje kupuju velike količine vakcina protiv Kovida-19 i prosto se utrkuju ko će više da kupi količina, ne razmišljajući o manjim zemljama i njihovim stanovnicima, predsednik Aleksandar Vučić obezbeđuje vakcine koje će biti potpuno besplatne za naše građane, a one i te kako koštaju i plaćaju se iz budžeta.U

gradi se 7.900 stanova za pripadnike snaga bezbednosti, a država je obezbedila 290 miliona evra, naravno, iz budžeta.Što se tiče penzionera, država je obezbedila pomoć

Kako penzionerima, tako i zaposlenima povećanje plata u zdravstvu, vojsci i javnom sektoru, naravno iz budžeta.Neodgovorna politika može dovesti zemlju do bankrota, uništiti zdravstveni sistem, penzioni fond, uništiti vojsku i policiju, obrazovni sistem, uništiti svaki pogled u normalnu budućnost, a obezbediti sebi 619 miliona evra i za svog brata 34 stana, a ko zna koliko svojim kumovima, prijateljima. Građani Srbije su uvideli razliku, kaznili na izborima takvo vođenje države i dali svoj glas predsedniku i Vladi koja marljivo radi i stvara bolju budućnost i brine se o njima.Država njima.Država je pomogla privatnom sektoru davanjem minimalca za sve i sada pomaže zaposlenima u ugostiteljstvu, hotelijerima, turističkim agencijama, rent a kar agencijama. Negde oko 72.500 dobiće minimalac koji je država obezbedila iz budžeta.Ne mogu, a da ne prokomentarišem retoriku veleizdajnika, retorike koja se svakodnevno koristi na N1 i NS, razne vrste uvreda upućene predsedniku Aleksandru Vučiću i najstrašnijim pretnjama upućenim njegovoj deci, i to se dozvoljava i ne osuđuje, prete našim kolegama poslanicima, novinarima, i to se prećutkuje, i to se smatra normalnim. Ako mi prokomentarišemo bilo čiju izjavu, to je pritisak na medije, ugrožava se sloboda govora. Sada pitam – ko je i kada branio ili se izvinio Nenadu Jezdiću koji je napadan i nazivan najpogrdnijim imenima samo zato što je govorio odlomke iz monodrame „Miloš Obrenović“ na otvaranju autoputa Miloš Veliki? Veliki? Kao veliki čovek, kao što je veliki glumac, na to je samo izjavio: „Od srca se radujem narodnom uspehu i dobitku kroz taj autoput. To je put svih nas. Mi kao narod silnu dangubu napravismo da bismo se bavili ogovaranjem“.Da ogovaranjem“.Da li se neko izvinio velikim glumcima Mikiju Manojloviću, Lazi Ristovskom, Buletu Gonciću zbog brutalnih uvreda upućenih njima? Da li su oni umetnici ili su umetnici drugog reda, kao što i nas nazivaju građanima drugog reda? Da li se neko izvinio Željku Joksimoviću zbog najpogrdnijih uvreda samo zato što je izjavio da celog života čeka autoput do Valjeva ili je i on umetnik drugog reda?Kao i moja poslanička grupa, ja ću glasati za sve predloge zakona u danu za glasanje. Zahvaljujem. Hvala. Zahvaljujem, predsedniče Skupštine.Poštovani ministre Mali sa saradnicom, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, jedino što licemeri željni vlasti mogu da zamere je da se Srbija zadužuje, ne pominjući da posle silnih grejs perioda i prolongiranja vraćanja upravo vraćamo skupe kredite koji su bili po 7,25%, koliko je bila obveznica 2011. godine. Danas se refinansira ista sa 1%.

Nije lako kada se pogledate u ogledalo i kada vidite gubitnike i zaista treba da im je žao, jer imali su priliku da se pokažu, a nisu i narod ih je kaznio na izborima.Ja volim narodne umotvorine, jer one su došle iskustvom i u njih ne treba sumnjati. Tako jedna od najgorih kletvi je upravo – Dabogda imao, pa nemao. Đilas je imao vreću bez dna gde je uzimao koliko je hteo i kad je hteo, ali sada više nema i naši građani mogu da uporede na sopstvenoj koži kako žive sada, a kako su su živeli nekada.Za razliku od nekada, sada Srbija ima budućnost.Pred nama je dosta finansijskih zakona, jer uređenje finansija je ključno za ispunjenje svih obaveza i za nabavku svega potrebnog državi i njenim građanima. Kao i u svakoj kući, ništa drugačije, ova Vlada radi domaćinski i rezultati se vide. Do sada je važio Zakon o fiskalnim kasama od 2005. godine i s obzirom da je proteklo 15 godina i da je tehnologija značajno napredovala i da protiv sive ekonomije je jedan od strateških ciljeva Vlade u cilju suzbijanja sive ekonomije i u cilju punjena budžeta.Ovim zakonom stvaraju se uslovi za efikasniju kontrolu. Imamo široku podršku građana. Upravo i nagradna igra koju su inicirali Vlada i NALED je da probudi svest kod građana da svaki ne otkucan račun je u stvari umanjen budžet Republike Srbije, a zrno po zrno je pogača.Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana koji je predložen u cilju sprečavanja nelegalnog rada fizičkih lica i rasterećenja privrednih subjekata, kao i povećavanje neoporezovanog dela iznosa zarada sa 16.300 na 18.300 mesečno. Cilj je smanjivanje broja zaposlenih u sivoj zoni. Radni vek brzo prođe. Treba misliti šta će biti sa tim ljudima kada ostare. Rad na crno nikome ne donosi penziju, samo ekstra profit vlasnicima preduzeća. To država želi da spreči.U

se u ovoj oblasti vrti ogroman novac, ovo je jedan od načina da se povećaju investicije.Šta privlači još investicije? Svakako privlači predsednik Srbije njegovim ugledom u svetu i poverenje koje je stekao, jer data reč neće biti pogažena, kao i stabilan kurs dinara.Kada smo makro ekonomski stabilni, onda su nam na raspolaganju i niže kamatne stope i prosto se finansijeri utrkuju ko će da da bolji plasman.Samo par godina pre su se smejali našem predsedniku kada je pominjao četvrtu industrijsku revoluciju.

geostrateški položaj je mnogima interesantan, jer smo na granici istoka i zapada, na Balkanskom poluostrvu i glavna kopnena transverzala sa Bliskim istokom.Srbija razvija privatan sektor i po prvi put u našoj zemlji zarade zaposlenih u privatnom sektoru premašuju zarade iz državnog budžeta.Naši radnici su među najboljim radnicima na zapadu. Oni, naravno, hoće i da zarade i to je potpuno prirodno.Mnogo vremena je uzalud bačeno. Bili smo prepušteni lošim kormilarima i nije im bilo važno da plovimo mirnim vodama, da radimo na imidžu zemlje, da radimo na našim brendovima, ali im je bilo važno da se što brže i što više obogate, a onda sa tim bogatstvom da potplaćuju i podmićuju.Nije samo Đilas, ima mnogo onih koje niko ne pominje i koji su kao eksperti ekspertski maznuli lovu i sada uživaju u nekim institucijama, upravnim odborima, nadzornim odborima, bankama.Na dobrom smo putu, ali mora još puno da se radi, posebno kod jačanja nezavisnih institucija, naročito pravosuđa, jer na šta ličimo kao država ako policija hapsi, a sudstvo pušta kriminalce? Za to je potrebna politička volja, ali i hrabrost, jer se često ima posla sa vrlo opasnim ljudima.Završiću svoje izlaganje citirajući Ivu Andrića: „Samo se radom ili hrabrošću može postići ugled među ljudima. Ne prisilite ih da vas vole i nagrade, ali svakako da vas cene i poštuju. Naravno da je rad bolje i sigurnije sredstvo, jer hrabrost nije od prirode svakog dana, a osim toga za nju se pruža i ređe prilika. Govorim ovde o unutrašnjem zadovoljstvu koje čovek ima od dobro svršenog posla, koje svakako vredi i više od svih nagrada i priznanja ljudskih.“Ja bih dodala apropo ovome – naše zadovoljstvo je da smo na putu uspeha i da našim očima vidimo kako Srbija napreduje, kako Srbija jača i to je nemerljivo zadovoljstvo koje se ne može kupiti nikakvim novcem. Hvala.

želim ovom prilikom da se osvrnem na Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“. Predloženim izmenama omogućiće se realizacija ovog projekta zbog čega ću ja, naravno, glasati za ovaj zakon.Što se tiče samog projekta, on je trenutno jedan od najvećih građevinskih projekata u Evropi, vredan 3,5 milijarde evra. Ovaj projekat je veoma važan jer omogućava otvaranje novih radnih mesta, angažovanje srpske građevinske industrije, rast privrede, jačanje ekonomije i povećanje turističkih potencijala Beograda i Srbije.Takođe, ogroman posao je već napravljen time što je taj prostor raščišćen i što su ljudi koji su tamo živeli u nehumanim uslovima dobili adekvatan smeštaj. Prostor koji je godinama predstavljao ruglo Beograda danas izgleda veličanstveno, a tek će izgledati veličanstveno kada se ceo projekat završi."Beograd na vodi" svakim danom raste sve više i više, a kao što znate u toku je izgradnja kule "Beograd" koja će biti još jedan od simbola našeg glavnog grada.Sa druge strane, moram da napomenem da je najgorem gradonačelniku u istoriji Beograda, Draganu Đilasu, smetao i smeta projekat "Beograd na vodi", ali mu nije smetao Miškovićev projekat "Grad na vodi", koji je 12. marta 2009. godine u Kanu promovisao kao tadašnji gradonačelnik.Kada smo kod projekta "Beograd na vodi", želim da podsetim građane Beograda i Srbije da smo zahvaljujući odgovornoj politici i viziji Aleksandra Vučića u prethodnom periodu u Beogradu izgradili 20.000 metara kvadratnih najlepše pešačke zone u centru Beograda, asfaltirali 1.220 ulica, izgradili i rekonstruisali 436 kilometara vodovodne i kanalizacione mreže, izgradili pasarelu koja spaja Kalemegdan sa Savskim šetalištem, obnovili stotine fasada, rekonstruisali trg Slavija, trg Republike, Narodni muzej koji, podsetiću vas, je 15 godina bio zatvoren, Muzej savremene umetnosti koji je 10 godina bio zatvoren. Rekonstruisali smo i Cvetni trg, Kosančićev venac i Topličin venac.Takođe, moram da napomenem da je ovo samo mali deo onoga što smo u prethodnom periodu uradili u Beogradu i da ćemo u narednom periodu nastaviti istim tempom. Isto tako, u toku je izgradnja nove autobuske stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu, a krajem sledeće godine krećemo sa izgradnjom metroa.Podsetiću vas da je Dragan Đilas od 2008. godine pa sve do 2013. godine obećavao početak izgradnje metroa koji naravno nikada nije ni počeo da gradi. Za razliku od njega, mi naša obećanja ispunjavamo i sledeće godine krećemo sa realizacijom ovog projekta.Kada već pominjem najgoreg gradonačelnika u istoriji Beograda Dragana Đilasa, želim da podsetim građane Beograda i Srbije samo na neke njegove projekte. Recimo, projekat „Kuća Velikog brata“, gde je oteo parcelu od 2.000 kvadrata za potrebe uvođenja rijaliti programa u Srbiji na zemljištu koje je predviđeno da bude objekat za smeštaj dece, kulturnu zabavu i sportsko-rekreativnu namenu.Takođe, namenu.Takođe, projekat - podzemni kontejneri gde je na nameštenom tenderu bez bilo kakve studije i plana nabavio 1.800 podzemni kontejnera od firme „Blagojevica“, koja se bavila izradom kablova. Kontejneri su, kao što znate, ubrzo propali jer nisu bili vodonepropusni, niti su bili otporni na rđu, dok je firma koja je dobila ovaj posao ubrzo posle toga otišla u stečaj. Iako se firma koja je napravila kontejnere obavezala da iste i postavi, to se nije desilo, već je grad Beograd o svom trošku angažovao komunalna preduzeće „Gradsku čistoću“ i „Beograd put“ da ovaj posao završi.Što se tiče kupovine španskih tramvaja, potpuno isti „Kaf tramvaji“ su u mađarskom Debrecinu koštali 1,8 miliona evra, dok ih je Beograd kupio za 2,2 miliona evra po komadu. Time je grad Beograd iste tramvaje platio 12 miliona evra više od realne cene i to bez ugovorenog servisiranja i rezervnih delova, zbog čega su morali jedan potpuno novi tramvaj da rastave i koriste ga za rezervne delove. Takođe, po nabavci tih tramvaja morali su i vanredno da seku stajalište javnog prevoza da bi ti tramvaji uopšte mogli i da se koriste.Što se tiče replike „Terazija“ na Novom Beogradu, ova kula od karata nas je koštala 114 miliona dinara i za koju je dodatno plaćeno četiri miliona dinara godišnje za obezbeđenje, gde nije bilo žive duše. Replika nikada zvanično nije otvorena, niti je završena, a pored svega ovaj montažni objekat je nelegalno priključen na električnu mrežu.Podsetiću vas i na Pazl grad na Voždovcu, koji je podignut bez lokacijske i građevinske dozvole na zemljištu Ministarstva odbrane, a vrlo brzo je izgubio svoju funkciju, jer su sve sprave predviđene za igranje dece delimično ili potpuno uništene, dok su zidovi išarani.Što se tiče mosta na Adi, izgradnja mosta koštala je preko 400 miliona evra, iako je prvobitna projektovana cena iznosila 118 miliona evra. Samo u prvoj fazi izgradnje Đilasovim saradnicima isplaćeno je oko osam miliona evra na ime fiktivnih konsultantskih usluga. Novac se izvlačio preko grčke kompanije čiji je pravni zastupnik bio srpski državljanin Rajan Rajačić, blizak prijatelj gle čuda Đilasovog kuma, Dragana Ješića.Takođe, grad Beograd je krajem 2011. godine platio dodatno devet miliona evara da bi most na Adi bio završen pre roka i svečano otvoren za doček 2012. godine kako bi ga Dragan Đilas koristio za novogodišnju promociju, odnosno u svrhu predizborne kampanje 2012. godine.Da ne dužim dalje, mogao bih do sutra da pričam o uspešnim projektima Dragana Đilasa, kojima je građane Beograda zavio u crno, ali ću iskoristiti priliku da ga pozovem da prestane da se krije iza svojih medija, da se vrati u gradski parlament od kojeg beži ko đavo od krsta i objasni građanima Beograda i Srbije kako je moguće da od 2007. godine, kada je postao ministar i kada je prijavio da od imovine ima samo ženinu kuću, automobil iz 2003. godine i 74 hiljade evra ušteđevine, dođe do toga da 2016. godine samo u nekretninama ima 25 miliona evra, dok njegov brat Gojko Đilas ima 35 nekretnina vrednih preko pet miliona evra, mada sam siguran da je građanima, kako Beograda, tako i Srbije apsolutno sve jasno. Zahvaljujem.Narodni poslanik Nikola Radosavljević.Izvolite. Poštovani predsedniče, poštovani potpredsednici, uvažene kolege narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, ekonomske mere i razni podsticaji Vlade Republike Srbije od važnog su značaja za sve privredne subjekte, a posebno za privatni sektor.Vlada

turizam, ugostiteljastvo i hotelijerstvo. Odvojeno je oko dve milijarde dinara za oko 72.500 zaposlenih radnika upravo u ovim sektorima.Najbitnije sektorima.Najbitnije je da se sačuvaju radna mesta i da se sačuva likvidnost. Dokaz da Vlada Republike Srbije brine o privatnom sektoru je i ove pred nama, pred narodnim poslanicima, u vidu Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. On se upravo odnosi na podsticaj privatnom sektoru u vidu olakšica i povraćaja sredstava koja se izdvajaju za obavezno socijalno osiguranje i za doprinose.Podsećam građane Republike Srbije da su svim zaposlenima u malim i srednjim firmama, u preduzetničkim radnjama ove godine isplaćene po tri minimalne zarade i po dve minimalne zarade i po dve minimalne zarade u procentu od 60% minimalne zarade.U toku je realizacija programa „Moja prva plata“ koji je pokrenula Vlada Republike Srbije radi podsticaja zapošljavanja i osposobljavanja mladih kadrova kojima će to biti prvi posao nakon završenih škola. Ovim programom će mnogi poslodavci lakše doći do neophodnih kadrova, a priliku da steknu radno iskustvo i da se kasnije i zaposle imaće oko 10 hiljada mladih i za ovo je izdvojeno oko dve milijarde dinara.Ako se na ovakav program nadovežu izmene i dopune Zakona o doprinosimaza obavezno socijalno osiguranje trasirali smo odličan put pomoći privatnom sektoru. Razlog za donošenje ovakvog zakona je novo zapošljavanje, privredni rast, povoljnije privređivanje i smanjenje troškova privrednih subjekata.Suštinski, i ovim zakonima izmenama i dopunama produžavamo period postojećih olakšica do kraja 2021. godine kada se očekuje i povećanje broja poslodavaca koji će koristiti ove olakšice koje se odnose na povraćaj plaćenih doprinosa i plaćeno socijalno osiguranje i to od 65% do 75% za poslodavce u privatnom sektoru koji zaposle novog radnika.Očekuje radnika.Očekuje se da će ovim zakonom na osnovu povraćaja sredstava finansirati u privatni sektor oko šest milijardi dinara. Poslodavac ima pravo na povraćaj sredstava od 65% u slučaju kada zaposli jednog radnika najmanje, a najviše devet radnika, od 70% kada zaposli najmanje 10 radnika, a najviše 99 i 75% procenata kada zasnuje radni odnos sa više od 100 radnika.Svi oni koji imaju ili su imali do sada dodirnih tačaka sa privatnim sektorom znaju od kolikog je značaja za poslodavce ovakva mera čime će se lakše doći do odluke da se angažuje nova radna snaga kako bi napredovali i ostvarili svoj rast. Ova mera se odnosi i na one koji tek kreću sa radom, nove poslodavce, odnosno novonastala privredna

ove olakšice mogu da budu i liberalnije, što se tiče određenih uslova, a koja imaju za cilj da spreče zloupotrebu. To se odnosi u delu da li je poslodavac u određenom vremenskom periodu, predviđenim ovim zakonom, a do dana kada aplicira za olakšice, imao smanjenje broja radnika.

dana.Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo vodi dobru fiskalnu politiku. Želim da pohvalim sve dosadašnje ekonomske mere i pomoć našoj privredi.Osvrnuo bih se na Fiskalni savet, koji sve vreme kritikuje mere Vlade Republike Srbije u vidu pomoći našim građanima i našoj privredi i želeo bih da znam da li su tako bili kritični i u vreme Borisa Tadića, kada je Srbija bila pred bankrotstvom.Danas

Možemo samo da zahvalimo Vladi Republike Srbije na vrednom radu, na štednji i sprovođenju teških reformi.Zato danas imamo i mogućnost da pomažemo građanima Republike Srbije, i dalje ćemo pomagati, i našu privredu i naše građane. Zahvaljujem. ima narodna poslanica Olivera Ognjanović. Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicom, dame i gospodo poslanici, analizom predloženih zakona vidimo da Vlada Srbije nastavlja smerom razvoja, širenja i rasta privrede i životnog standarda građana. Zato ću odmah na početku izlaganja reći da ću podržati sve predloge zakona.Akcenat stavljam na izmene i dopune Zakona o tržištu kapitala, zato što je najvažniji po pitanju ostvarenja statusa, rejtinga naše zemlje i ambijenta povoljnog za strane investitore.Prošle godine se nakon dugo vremena Srbija ponovo vratila na međunarodno tržište kapitala. Ove godine Srbija je izašla na međunarodno finansijsko tržište i emitovala obveznicu od milijardu i 200 miliona dolara kako bi refinansirala najskuplju obveznicu, koja je emitovana 2011. godine i skupi dug zamenila mnogo jeftinijim. Ovo je najmanja kamatna stopa koju je naša zemlja ikada dobila na tržištu kapitala, čime su ostvarene dodatne uštede od oko 11 milijardi i 600 miliona dinara. I što je još važnije, učešće javnog duga ostaje ispod 60% BDP-a.Zašto možemo reći da se ispunjavaju svi standardi razvijenog tržišta kapitala? Upravo zato što je izgubljeno poverenje stranih i domaćih investitora predstavljalo ključni problem na srpskom tržištu. Danas ne povećavamo javni dug, vraćamo kredite i vraćamo obveznice koje je neko drugi uzimao pre nas. Danas preduzeća dobijaju povoljnije kredite po mnogo nižim kamatnim stopama. Novac koji investiramo jesu konkretni projekti, projekti koji vode povećanju konkurentnosti, rastu ekonomije i privrede, doprinose finansijskoj stabilnosti. Danas smo ponosni na činjenicu da od svetskih finansijskih institucija dobijamo potvrde o ispravnoj ekonomskoj politici.Strane direktne investicije u Srbiji nisu smanjene ni za vreme krize koju je izazvala pandemija korona virusom. To govori o poverenju koje strani investitori imaju u Srbiju i ekonomsku politiku koju vodimo. Zaključno sa septembrom, uložili su u našu zemlju milijardu i 800 miliona evra, a projekcija je da će do kraja godine to biti planiranih dve milijarde i 300 miliona evra.Dakle, stabilnost dinara više nikoga ne brine. A pre samo nekoliko godina živeli smo u zemlji koja je bila na finansijskom dnu u svakom smislu ovih reči.

od rasta plata i penzija do smanjenja nezaposlenosti na ispod 8% i povećanja životnog standarda.Da podsetim da je 2013. godine nezaposlenost bila veća od 25%.Pomoć države privredi i građanima od početka krize izazvane pandemijom iznosiće čak 700 milijardi dinara, odnosno šest milijardi evra. Narodna banka Srbije juče je na vanrednoj sednici usvojila odluke kojima se omogućuje lakša otplata kredita dužnicima pogođenim pandemijom korona virusa.Sve to pokazuje da Vlada vodi brigu o građanima i privredi, da vodi brigu o Srbiji, jer, svi smo mi deo Srbije.Međutim, uprkos svim naporima i rezultatima koje ostvaruje ova Vlada, mi imamo one kojima smeta što nećemo dozvoliti da ovaj narod zaboravi nedela i pljačke, i pljačke, nedela tajkuna. Mi imamo opozicione ostatke upravo tih kriminalaca koji su oko sebe okupili lakoverne i pohlepne, koji pokušavaju da prikažu sebe žrtvom. Da, baš oni su se našli pogođeni istinom. Takvi pokušavaju da prikažu nas kao agresore, kao one koji napadaju. E, pa, gospodo, mogli ste da podignete Srbiju, mogli ste da gradite, a ne da kradete. Mogli ste da otvarate fabrike, nova radna mesta, da dižete plate i penzije, da jačate vojsku, policiju, zdravstvo, privredu. Ali niste. Imali ste šansu ali ste je propustili. Niko vam više ne veruje, pa ni vi sami između sebe ne verujete jedni drugima.Zato prekinite da napadate jedinu ličnost koja je u proteklih 30-40 godina uradila toliko mnogo za Srbiju, predsednika Aleksandra Vučića.Normalno je da postoje oni koji uspeh ne praštaju. Uvek je bilo tako. Ali, jedno su uvrede, a drugo je poziv na linč. Dovoljno je da se setimo 90-ih i kako smo živeli, pa kriminala 2000-ih, dok nije došlo do promene 2012. godine. U poslednjih nekoliko godina zaista osećamo da se život menja na bolje. Pokušali ste da izlazite na ulice, da pravite nered. Trudili ste se iz sve snage da razbijate, palite i uništavate, ali džaba vam je bilo, opet ste izgubili.Stvarno je previše očekivati od nas da ćutimo, jer nećemo da ćutimo ni na uvrede ni na pretnje. Dosta je prozivanja svakoga ko se suprotstavi vama koji ste protiv Srbije i na prefinjen način glumite nezadovoljstvo. Naprotiv, vi radite samo za svoj džep, sa ciljem da uništite sve što se sa mukom nije tačno da se u parlamentu širi govor mržnje. Zar je mržnja govoriti istinu i tražiti pravdu? Zar je to nasilje? Da li je neko iz opozicionih medija kažnjen za poziv na linč za vešanje, na klanje, na silovanje? Mi se upravo borimo da ovaj narod čuje istinu, da je dobro zapamti. Zato mi smeta što, ponavljamo dokazane činjenice i baš me briga šta će reći Đilasovi i Šolakovi mediji. Ponoviću, normalno je da postoje oni koji uspeh ne praštaju,

narodna poslanica Milica Dačić, ali nismo u srodstvu. **Milica Dačić** Poštovani predsedniče Skupštine, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi ministre, a pre svih, uvaženi građani Srbije,

stajemo u red ne tako velikog broja država koje su shvatile važnost pravne sigurnosti u ovoj oblasti i prvi smo u regionu koji smo pristupili i mirenju i usvajanju ovakvog jednog akta u Narodnoj skupštini.Mnogo

koji ne odustaju od investicionog ulaganja u Srbiju uprkos pandemiji.Situacija sa korona virusom je samo ubrzala proces digitalizacije društva i poslovanja, a digitalna imovina zauzima važno mesto u tom procesu.

Stvaramo i mogućnost za olakšano finansiranje inovativnih start-ap kompanija i malih i srednjih preduzeća.Ono što je takođe veoma značajno sa gledišta pravnog sistema je da je ovo prvi korak ka usklađivanju faktičkog sa pravnim stanjem. Investicioni tokeni ili kripto-valute već dugi niz godina predstavljaju finansijski instrumente koji su pogodni za investicije. Iz tog razloga poseban institut, Predlogom ovog zakona, koji je unet u zakon, je institut belog papira koji svoju funkciju ostvaruje kroz postupak izdavanja imovine i ima karakteristike tačnosti, sveobuhvatnosti i istinitosti podataka o koji koji će se nalaziti u njemu.Upravo te karakteristike mogu da ukažu da će u budućnosti ovaj institut zapravo predstavljati jednu formalnu ispravu. Mi na ovaj način blagovremeno povezujemo nove tehnologije i finansijske usluge. Posebno kada govorimo o sektoru informaciono komunikacionih tehnologija, tehnološkom razvoju stvorena je, pogotovo prethodnih godina, određena infrastruktura koja može da pomogne pre svega mladim firmama tzv. start-apovima u njihovim prvim početnim koracima. Pri tom mislim na one projekte koji su završeni i u ovoj godini uprkos pandemiji, kao što je otvaranje Naučno tehnološkog parka u Nišu, kao što je otvaranje Naučno tehnološkog parka u Novom Sadu.Ono što želim posebno da istaknem i da se zahvalim, a to je poštovani ministre, odluka iz decembra meseca prošle godine, dakle 2019. godine o kupovini zgrade za potrebe Naučno tehnološkog parka u parka u Čačku koji im je, dakle i moj grad, dobio jedan prostor kakav zaslužuje jedna ovakva investicija. Taj prostor smo otvorili u junu mesecu, u prisustvu Aleksandra Vučića i Ane Brnabić i moram da kažem da sam se osećala ponosno na činjenicu da su se prvi put u u istoriji moga grada na istom mestu u isto vreme pojavili i predsednik moje zemlje i premijer moje zemlje.Posebno je bitno što smo na prethodnoj sednici videli da je budžetom za 2021. godinu, da su opredeljena sredstva za finansiranje ovih institucija. Razvoj ovih institucija je izuzetno bitan za privredu, za nauku, za tehnološki razvoj, ali i po mom mišljenju za jednu jako bitnu i značajnu temu, a to je zadržavanje mladih i visokoobrazovanih kadrova u našoj zemlji koji je upravo ovakvim ulaganjima i omogućen.To je tema koja je bila aktuelna i nekih prethodnih nedelja s obzirom da imamo i onu stranu koja taj odlazak podstiče. Smatram da je mnogo toga urađeno za mlade ljude u Srbiji odgovornom i državničkom politikom Aleksandra Vučića, što se vidi i po procentu zastupljenosti mlađe populacije u parlamentu.Krug ovakvih velikih ulaganja završavamo u ovoj godini, 18. decembra otvaranjem Data centra u Kragujevcu i pokazatelj koliko je ta ustanova takođe značajna je dolazak američke tehnološke kompanije u Kragujevac „ABM“ koja će ovim postati, dakle prvi komercijalni korisnik ovog centra.Slažem centra.Slažem se da je ponekad nemoguće objasniti o ljudima koji u 21. veku imaju probleme i sa kanalizacijom i sa vodosnabdevanjem, potrebu da se uloži u društvo zasnovano na znanju, inovacijama i tehnološkom ali isto tako sam mišljenja da treba na vreme krenuti sa ovim ulaganjima kako ne bismo jednog dana došli u situaciju da nas naša deca pominju po tome da nismo na vreme započeli ovakve stvari.Sa druge strane investicionim planom „Srbija 2020-2025“ predviđena su sredstva i za rešavanje ovih problema. Osvrnula bih se još na izmene i dopune Zakona o javnoj svojini. Prva izmena u ovom zakonu tiče se ograničenja važenja procene tržišne vrednosti nepokretnosti na dve godine, zato što je inače uočeno da se poslednjih godina ubrzano menjaju tržišne vrednosti nepokretnosti. Primećeno je dakle, da cene kvadrata posebno u velikim gradovima rastu.To je još jedan pokazatelj ekonomskog napretka Srbije. Druga izmena tiče se produženja roka kako bi autonomne pokrajine lokalne samouprave i javna preduzeća mogle produžiti rok za upis prava javne svojine na nepokretnostima do 2021. godine.Nemam informaciju za celu državu, ali ako je pokazatelj primer moje lokalne samouprave, dakle grada Čačka, ovaj posao je završen otprilike u nekom procentu od 90% i vrlo brzo će, sigurna sam, biti završen i u svim lokalnim samoupravama s obzirom da trpi usled posledica pandemije.Za kraj, drago mi je i što sam i kroz ove dve teme dobila priliku da još jednom ukažem na stvaralačku i odgovornu politiku Aleksandra Vučića. Naime, lokacija na kojoj se nalazi, sada nalazi Naučno tehnološki park Čačak je lokacije bivše fabrike "CER", čuvene čačanske firme koja je privatizovana 2009. godine. Dakle, koliko se situacija u zemlji promenila, vidi se po tome što je država deset godina kasnije pronašla sredstva i opravdani interes da deo ove lokacije vrati u državnu, odnosno javnu svojinu o kojoj upravo sada i govorim i da oživi ovu staru industrijsku zonu, baš kao što se to čini u svim krajevima Srbije.Iz svih ovih razloga pozivam sve da u danu za glasanje glasaju za ovaj set zakona. Zahvaljujem. **Milanka Jevtović Vukojičić** Zahvaljujem.Poštovani predsedniče, uvaženi ministre sa saradnicom, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, pred nama je danas set finansijskih zakona i ja ću reći da je njihov zajednički imenitelj to što svi zakoni odnose se na bolji život građana i bolje uslove poslovanja naše privrede.Takođe,

protiv terorizma, borba protiv korupcije, ali naravno i vrlo važan paket podrške privrednim subjektima kako bi došlo do novog zapošljavanja i kako bi privredni subjekti u pandemiji koja je zahvatila čitav svet, pa i našu zemlju, ostali na zdravim nogama i mogli i dalje da dobijaju podsticaje i dalje zapošljavaju nove radnike, i u tom smislu da ekonomski jačaju našu zemlju.Srbija je danas ekonomski stabilna zemlja. Srbija je danas bezbedna i sigurna zemlja. Srbija je danas prva zemlja u Evropi po ekonomskom napretku, odnosno po ekonomskim pokazateljima, jer ima najmanji pad u Evropi u vreme pandemije kada su mnoge zemlje zabeležile jako velike padove u privrednom rastu, naša zemlja taj pad beleži od jedan posto. Takođe, predviđa se da će sledeće godine privredni rast biti 6% što će takođe biti jedan od najboljih u Evropi.Ono na šta želim da skrenem pažnju, to je da od svih finansijskih zakona, dva zakona, a to je Zakon o fiskalizaciji i Zakon o digitalnoj imovini su dva potpuno nova zakona, sistemski nova zakona. Prvi zakon, njegov osnovni cilj je podrška privredi, podrška poreskoj upravi, ali i borba protiv sive ekonomije. Drugi zakon koji se odnosi na digitalnu imovinu, takođe je naš pionirski poduhvat i jedna smo među među prvim zemljama u Evropi koja donosi ovaj zakon, jer više nepoznatih pružalaca digitalnih usluga ovim zakonom neće biti.Sve se uvodi u legalne tokove, ali naravno, ovaj zakon je važan i sa aspekta jačanja IT sektora, jer informaciono-komunikacijska tehnologija i mladi ljudi koji se bave pružanjem ovih usluga i te kako njihov rad doprinosi rastu ukupnog BDP naše ekonomije.Ono

o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinskih dozvola radi realizacije projekta „Beograd na vodi“.Suština ovog zakona je da se produžava rok za podnošenje zahteva za eksproprijaciju na i taj rok će isteći 15. aprila 2022. godine.Zašto se osvrćem na izmene i dopune ovog zakona? Zato što projekat „Beograd na vodi“ nema samo značaj za grad Beograd, projekat „Beograd na vodi“ je projekat od velikog značaja za sve građane, za Republiku Srbiju i od velikog značaja za našu ukupnu ekonomiju.Mnogi državnici imali su svoje snove da Beograd i Beograđane spuste na reku, još je Miloš veliki imao nameru da Beograd spusti na reku tako što će trgovce i zanatlije naseliti u priobalju reke Save. Nikome do Aleksandra Vučića nije pošlo za rukom da Beograd i Beograđane spusti na najlepši deo Beograda, a to je reka Sava.Dragan Đilas je iza sebe ostavio na tom prostoru gde se danas gradi „Beograd na vodi“ običan smećarnik, olupine brodova, šine, zmije, pacove, vagone. Danas je to zahvaljujući politici Vlade, politici Aleksandra Vučića jedan od najlepših delova Beograda, odnosno taj deo Beograda je najlepši deo jugoistočne Evrope. U tom delu Beograda izgradio se tržni centar površine 300.000 metara kvadratnih, ali ono što je značajno tu će biti zaposleno 5.000 radnika. to su naši radnici koji će biti prijavljeni, čiji će se porezi i doprinosi, naravno, uplaćivati ovde i koji će ostvarivati sredstva za egzistenciju sebe i svojih porodica.U Tržnom centru Galerija, koji je inače najveći i jedini na obali reke, on se nalazi na obali reke Save, najveći u ovom delu Evrope, biće i bioskopska sala koja će imati 1.700 mesta, nalazi se i 3.600 parking mesta.Takođe, želim da naglasim da će sledeće godine biti završena Kula Beograd koja će biti simbol Novog Beograda, evropske i svetske metropole, biće visoka 167 metara, imaće 42 sprata i sijaće jednim modernim, lepim izgledom i davaće Beogradu duh jednog novog vremena.Naravno da nijedan grad ne može biti konzerviran u tegli i da se ništa ne radi. Oni koji ništa ne rade su oni koji slede politiku Dragana Đilasa. On ništa nije radio za građane Srbije, on je radio sve isključivo samo u sopstvenom interesu i u interesu ličnog bogaćenja. To vreme je prošlo. Građani toj politici više ne veruju, jer oni nemaju ideju, oni samo imaju mržnju prema svemu što je napredno i prema svakom uspehu.Aleksandar Vučić je verovao u svoje snove, verovao je u svoj rad, a i vi, gospodine ministre, ste jedan od tih koji ste tada bili entuzijasta i verovali ste u te snove. Ljudi koji veruju u svoje snove i rade, oni pobeđuju. Politika SNS, Aleksandra Vučića i ove Vlade je politika da Srbija bude pobednik u svakom mogućem smislu. Zahvaljujem.

sasvim sigurno korača u modernizaciju u svim oblastima. Ne bih sada da nabrajam i Zakon o digitalnoj imovini i i druge zakone fiskalizacije, druge zakone, hteo bih nešto da kažem o Zakonu o tržištu kapitala.Naime, Republika Srbija već 14 ili 15 godina, poseduje tržište kapitala, odnosno tržište hartije od vrednosti. Nedostatak ovog tržišta jeste bio taj što smo mi na tom tržištu kapitala, hartije od vrednosti, prodavali samo vlasničke hartije od vrednosti. To je bivši režim izmislio da bi mogao da preduzeća koja su bula u postupku privatizacije, gde bi jedan određen procenat zaposlenih u tom preduzeću dobio određenu količinu akcija, većinski vlasnik preko tržišta kapitala, odnosno, hartije od vrednosti, postao apsolutni vlasnik jednog privrednog društva.Za vreme bivšeg režima to je bila jedina svrha postojanja tržišta kapitala hartije od vrednosti, nikakvu drugu svrhu nije imala. Čak i u onim najgorim vremenima Svetske ekonomske krize 2008. godine, za koju kažem opet i uvek ću ponavljati da je mala beba u odnosu na ekonomsku krizu koja je izazvana pandemijom kovida, naše tržište hartije od vrednosti nije se modernizovalo. Zatekli smo Komisiju za hartiju od vrednosti koje je jedno regulatorno telo u jednom potpunom haosu, u jednom nedostatku zakonske regulative, nedostatku ponašanja prema dobrim običajima i bilo je jako teško ponovo pokrenuti, na prvom mestu, rad Komisije za hartije od vrednosti, a onda i unaprediti rad Komisije.Mogu da kažem da su tu postojali jako veliki otpori da danas se jedan ovakav predlog zakona nađe na dnevnom redu. Suština ovog izmena i dopuna Zakona jeste da nisu samo vlasničke hartije od vrednosti predmet rada tržišta hartije od vrednosti, već i dužničke, odnosno po prvi put na teritoriji Republike Srbije može malo pravno lice, mikro ili neko drugo da učestvuje na tržištu kapitala od vrednosti i da nabavlja sredstva, da li za investicije, da li za poboljšanje svoje aktivnosti koja mogu biti značajno jeftinija zavisno od njegovog boniteta, naravno, nego što su sredstva koja možete da dobijete poslovnih banaka.Tu je razlog zašto je bivši režim u svakom trenutku pokušavao da zaustavi taj proces modernizacije našeg tržišta hartija od vrednosti, zato što su oni bili ti koji su radili isključivo u interesu poslovnih banaka i velikih finansijskih sistema. Setite se samo kako smo branili dinar od 2008. do 2012. godine. Prodavali smo devizne rezerve, prodali smo najmanje 5,5 milijardi evra deviznih rezervi. Da li smo odbranili kurs dinara? Nismo. Izgubio je polovinu svoje vrednosti, sa 78 dinara na 119,80 – 120, to je više od polovine. Zato što su finansijske institucije u daljem tekstu banke zbog enormno visokih kamata napravile jedan perpetuum mobile, jednu svojevrsnu, primarnu emisiju novca i sa viškom zarađenog novca kroz reketaške kamate otkupljivali su evre i iznosili van Srbije, na taj način izazivajući pad nacionalne valute, pad životnog standarda, pad operativnosti privrede u Srbiji.Sve je to bivši režim znao, samo ništa nije preduzimao. Zato i nismo mogli da imamo jedno ovakvo tržište hartija od vrednosti, zato što ceo taj posao koje su banke i određeni finansijski špekulanti, pre svega mislim na neke velike kompanije, „Delta“ ili tako nešto, ne bi mogli da zgrću enormne količine ekstra profita uništavajući ne samo privredne subjekte, nego svakog građanina, svakog pojedinca, svako domaćinstvo u Srbiji.Bivši režim je pravio štetu na nacionalnog nivou i svakako je dobro da konačno ako neko ima višak kapitala da učestvuje na berzama, jer i onako poslovne banke danas sa kamatnim stopama koje su jednake nuli, vidi sredstva i depozite po viđenju tako da je ovo jedno unapređenje koje u svakom slučaju može da dovede do toga da naši privredni subjekti dolaze do jeftinijeg novca, da se poveća konkurentnost između učesnika na finansijskom tržištu, kad novac kao roba pojeftini i vaša privreda je daleko operativnija i daleko, daleko konkurentnija.Što se tiče zakona koji je vezan za televizijsku pretplatu, jedna od zamerki Fiskalnog saveta je bila ta da u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu nema sredstava u budžetu Republike Srbije za funkcionisanje javnog servisa.Nama ne treba javni servis koji nije to što bi trebalo da bude, a to je da ima određenu nezavisnost i samostalnost u svom radu, da nema pritisaka bilo koga na uređivačku politiku javnog servisa, a imali smo situaciju da ako bilo koji novinar, bilo koji urednik pokuša da nešto objektivno prenese ne samo preko javnog servisa, čak i preko privatnih televizijskih emitera, da odmah bude linčovan i satanizovan od strane Dragana Đilasa i bivšeg režima.Znate šta, bivši režim je imao jako dobru taktiku. Nisu imali televizijsku pretplatu. Novac je javni servis dobijao iz budžeta Republike Srbije. Ako nisu dobri, ne slušaju Dragana Đilasa, neće ni dobiti novac. To je primarna posledica.Sekundarna posledica jeste da, samim tim, naš javni servis nije poslovao po tržišnim uslovima. Ako sluša Dragana Đilasa dobijaće novac, a sekunde i vreme koje je predviđeno za EPP moći će da poklanja istom tom Draganu Đilasu, koji će kasnije da ga prodaje.Evo kako je na jedan prilično perfidan način Dragan Đilas indirektno pljačkao građane Republike Srbije i sve će to da bude pokriveno odlukama upravnog odbora, nadležnih

Znači, jedna vrsta pljačke i zloupotrebe položaja.Da stvar bude još zanimljivija, mi kao društvo, naravno, napredujemo, koliko god da to ovi pokušavaju da ospore, pa čak sad postavljaju pitanje kada je fiskalizacija u pitanju, da li ćemo imati internet, da li ćemo imati struje? Znate, šta god da pokušate da uradite nešto novo i ako treba da bude dobro, nailazićete na jedan određen otpor koji često nije zasnovan na nekim vrednostima koje su ispravne, a dešava se i da bude sa zlom namerom. Tako imamo i ovu priču oko fiskalizacije. Mislim da je to dobro. Mislim da je dobro da je što je god moguće više uredimo i olakšamo našim poreskim obveznicima da na što je moguće lakši i jeftiniji način izvršavaju svoje obaveze prema državi, ali da li znate šta se dešava kao posledica?Evo, bilo je danas te priče oko frilensera. Đilasovi mediji su i njih predstavljali kao velike izvoznike na teritoriji Republike Srbije i da zbog toga treba da budu izuzeti od poreza na teritoriji Republike Srbije. Dobro, a šta ćemo sa onim koji plaćaju porez? Znate, kada neko obavlja neku određenu delatnost, kad zarađuje novac, on plaća porez u svakoj zemlji. Neko kaže – pa, dobro, oni zarade nekoliko stotina evra za svoje članove porodica. Da, i onaj poljoprivredni proizvođač kome leđa pucaju po 12, 14 sati na suncu, takođe plaća porez i takođe zarađuje za svoju porodicu, tako da ne vidim zašto ne bi svi koji ostvaruju neki prihod plaćali te poreze.Ponovo Đilasovi mediji provlače tu priču oko toga kako, eto, oni su se snašli, država im ništa nije omogućila, da ne nabrajam sve dalje, ali moram da postavim pitanje da li je zaista taj novac iz izvoza? Da li je to stvarno ostvareni izvozni prihod? Ja vam tvrdim da nije. Tvrdim da je novac odavde, sa teritorije Republike Srbije. To je novac koji su uplatili domaći privrednici za oglašavanje preko društvenih i socijalnih mreža. Nisu neki iz Amerike, iz Engleske ili sa bilo kog drugog mesta. Što bi neko ko nije prisutan na tržištu, plaćao reklamu na srpskom tržištu? Ne bi niko.Od

tako da ovde možemo pre da pričamo o uvozu, nego izvozu. Znate, uvek politički dobro zvuči kada kažete da neko nešto izvozi.Kada smo tu priču otvorili i kada smo utvrdili da svako treba da plaća porez, ko obavlja neku delatnost, gospodine ministre, na desetine mojih prijatelja koji žive i rade u dijaspori pitali su me da li je tačno da će Republika Srbija da im uvede porez na njihove plate i zarade koje ostvaruju u inostranstvu. Postavio sam im pitanje – odakle vam to? Poslali su mi linkove baš opet sa Đilasovih medija, gde su citirali odredbe zakona, ne sve, nego samo one koji njima odgovaraju, da građani treba da plate porez koji žive i rade u inostranstvu.Pazite, išli su toliko daleko i toliko bezobrazno da čak i tamo gde postoji sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, ako je poreska stopa manja u toj zemlji, da treba da plate razliku u Srbiji.Znate, Srbiji.Znate, to su napisali. Da je neko drugi to protežirao, ajde da kažemo neznanje, da kažemo greška, ali to napišu Dragan Đilas i Šolak. Đilas i Šolak to napišu na svojim medijima, oni koji su majstori kako da prevare poreski sistem, da posluju ovde na teritoriji Republike Srbije, da ostvaruju prihode od preko 400 miliona evra, a da porez plaćaju Luksemburgu i znaju da niko ne može, pa čak ni oni, da budu dvostruko oporezovani. Ja mislim da je to jedan vrhunac bezobrazluka.Mislim da bi u nekom narednom periodu, bez obzira da li je neko registrovan van teritorija Republike Srbije, ako obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije, da plati porez ili razliku ukoliko je registrovan u nekoj drugoj zemlji, jer ne možete novac da zarađujete ovde, a da porez plaćate drugima. To ne ide. To nigde ne postoji.Konačno postoji.Konačno da tu dvojicu mangupa, barem što se poreskog dela, privedemo zakonu, izjednačimo njih zajedno sa svih ostalih osam miliona građana Republike Srbije, da plaćaju porez. Nadam se da će konačno i naše Republičko javno tužilaštvo i Više tužilaštvo u Beogradu da reaguju i na krivičnu prijavu Grada Beograda za sve one zloupotrebe, malverzacije, pranje para koje je sprovodio Dragan Đilas dok je bio gradonačelnik Beograda.

Poštovani predsedavajući, uvažene koleginice i kolege, poštovani ministre gospodine Mali, Srbija od prvog dana prati preporuke Svetske zdravstvene organizacije koja je 30. januara ove godine proglasila pandemiju kao javnu zdravstvenu pretnju od međunarodnog značaja, a 11. marta je proglasila i samu pandemiju korona virusa.Vlada Republike Srbije je posle samo četiri dana uvela vanredno stanje u Republici Srbiji i preduzela sve neophodne mere da se zaštite kako građani Republike Srbije, ali da se ublaži što više negativan uticaj po našu ekonomiju.Vršili smo nabavku opreme, same medicinske opreme za naše bolnice, kupovali smo respiratore, izgradili smo bolnice na Karaburmi, u Zemun Polju, ovih dana će biti otvorena i bolnica u Kruševcu, podizali smo plate zdravstvenim radnicima i u budžetu za sledeću godinu takođe će biti povećane plate zdravstvenim radnicima.Dobijali smo pomoć od Evropske unije, od Amerike, od Rusije, od Kine, ali smo u tim trenucima kao država se ponašali vrlo odgovorno i delili smo pomoć i drugim zemljama kao što je Italija.Na dnevnom nivou 700.000 evra država Republika Srbija izdvaja za testiranje, a u preseku od juče podatak jasno govori da je 271.000 i više od 271.000 ljudi u Srbiji registrovano na korona virus da smo u ovom periodu od devet meseci preko dva miliona ljudi u Srbiji testirali, a nažalost 2.380 građana Republike Srbije je izgubilo život.Ono što je dobro, a što smo danas čuli od predsednika jeste činjenica da će do Nove godine, dva, eventualno tri, ponuđača imati priliku da prodaju vakcine u Srbiji i da će Srbija obezbediti dovoljne količine i da se na ovaj način obračunamo sa ovom opakom bolešću.Ima onih koji kritikuju rad Republike Srbije, predsednika Republike Srbije, naše premijerke, čitave Vlade, iznose različite laži i na taj način žele da umanje borbu Republike Srbije, naših zvaničnika protiv ove opake bolesti, ali naravno, građani Srbije vide rezultate i na najbolji način daju ocene svega onog što je urađeno.Što se tiče sporazuma, on je vrlo značajan za Republiku Srbiju. On daje jedan pravni okvir gde se na dobrovoljnoj bazi zemlje EU, ali i ostale članice Evrope mogu da se ujedine i da se na ovaj jedinstven način pristupi borbi prilikom kupovine same opreme, same vakcine i svega onoga što je neophodno.Takođe, vrlo je važno napomenuti da kroz ovaj sporazum imamo međunarodnu ekspertizu, da možemo da razgovaramo i da sarađujemo sa ostalim zdravstvenim ustanovama, sa svetskom javnošću i da na ovaj način rešimo problem same pandemije.Ono što je, takođe, vrlo važno, treba da se napomene, kroz ovaj sporazum nemamo nikakvih ograničenja vezano za kupovinu vakcine ili opreme na nekom drugom tržištu i tu je Srbija u potpunosti slobodna da sama izabere način kako da se bori protiv ove pošasti. U danu za glasanje, naravno, podržaćemo ovaj sporazum. Hvala. Zahvaljujem, uvaženi predsedniče.Gospodine ministre, koleginice i kolege, pre svega moram da kažem da je vrlo teško govoriti iza kolege Arsića kada su ovakve teme na dnevnom redu. On je stvarno vrsni poznavalac i dosta toga je rekao on u svom kratkom govoru. Hvala mu na tome, ali bih podsetio na kada su u pitanju naši kablovski emiteri.Danas smo imali Odbor za telekomunikacije i bio je na dnevnom redu izveštaj RATEL-a, Izveštaj za 2019, i dalje lavovski deo kolača na tržištu

koji govore o našoj sadašnjosti i svi ovi predloženi zakoni, od dva nova zakona, a to su Zakon o digitalnoj imovini i Zakon o fiskalizaciji, su u cilju da pomognu život običnih građana i da pomognu rad naših preduzeća u ovim vremenima.Drago mi je da ovaj naš mali brod, koji se zove Srbija, uspešno vodi jak kormilar po ovom nemirnom svetskom moru i prevazilazimo sve probleme, pre svega, ekonomske, koji nas očekuju, posebno izazvani pandemijom Kovida-19.Da li se nešto promenilo u odnosu na prethodni period? Da, mnogo se promenilo. Nažalost, a na moje zadovoljstvo, čak i oni mali ostaci prethodnog režima ne mogu da daju nikakve konkretne zamerke na predložene zakone, kako na ove koji su danas na dnevnom redu, tako i na Zakon o budžetu i na sve one prateće zakone koje smo razmatrali ovih dana.Skrenuću ovih dana.Skrenuću malo sa teme, meni je zadovoljstvo da sam mogao ovih dana da učestvujem u razgovorima gde naši, govorim o našim privrednicima, razgovarajući sa lokalnim samoupravama, insistiraju na nečemu što je meni bilo nepojmljivo dugi vremenski period. Setiću se da u onom starom uređenju, komunističkom, samo je "Prvi maj" u Pirotu imao fabrički dečji vrtić. Vidim da je to sada intencija. Znači, u mom gradu, u Kraljevu, privrednici, kako naši lokalni, domaći, tako i privrednici koji su u zadnje tri, četiri godine došli iz inostranstva, razgovaraju o zajedničkom projektu otvaranja radničkih vrtića. Šta to govori? Govori da se deca rađaju, da imamo budućnost i da tu decu neko može da izdržava, da ih hrani, da imaju zaposlene roditelje, dva zaposlena roditelja. Kad svi ti privrednici insistiraju na otvaranju fabričkih vrtića, šta to govori? Govori da smo vodili uspešnu ekonomsku politiku, da vodimo uspešnu natalnu politiku i da Srbija ima budućnost. Zar to nije cilj svih nas? Jeste.Biću kratak, jer mislim da je vremena malo ostalo, a ima i mladih kolega koji treba da govore, a ja sam govorio za ove godine. Šta neko može da kaže ako je preko šest milijardi evra uloženo u prethodnom periodu u oporavak i zaštitu naše privrede? Šta može neko da kaže na onih 100 evra koje je dobio svaki punoletni građanin Republike Srbije? Šta može neko da kaže na onaj pozitivni rejting - BB+ koji je juče potvrđen za ovu našu malu, veliku srcem, veliku radom, ali malu teritorijalno i malu brojem stanovnika, zemlju? Šta može neko da kaže na ono što se priprema već 18. za naše penzionere, na 5.000 dinara za svakog? Šta može neko da kaže kada mi ostvarujemo u drugom ili trećem kvartalu dobru privrednu aktivnost, što se vidi? Znači, uspešni smo na svim poljima. Šta može neko da kaže ako je ova Vlada uspela da u prethodnih devet meseci podeli šest minimalnih zarada ugostiteljstvu, hotelijerstvu, tamo gde je najosetljivije, gde su najveći gubici i gde se najmanje radi? Na kraju, završiću sa tim, šta može neko da kaže ako je stopa nezaposlenosti 9%? Hvala vam. Baroš. **Nenad Baroš** Uvaženi predsedavajući, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, dame i gospodo, cenjeni ministre sa saradnicima, jedan od fenomena koji su se odomaćili u poreskoj kulturi i tradiciji i praksi jeste svakako fenomen sive ekonomije koji prevashodno narušava uspostavljen odnos poverenja između države i građana, ali isto tako inatno prkosi i zakonskim sistemima, dobrim poslovnim običajima i ustanovljenom opštem pravnom načelu jednakosti, koji govori da su pred zakonom svi subjekti jednaki.Suština jednaki.Suština sive ekonomije jeste obavljanje određene ekonomske delatnosti s ciljem sticanja odgovarajuće koristi na način da se izbegava plaćanje poreza i druge obaveze države, a na račun, naravno, svih nas pojedinaca, odnosno građana same države, BDP i napretka kao i razvoja.Siva ekonomija svoj procvat u Srbiji doživela je u periodu od 2000. do 2012. godine kada je

potiče od verovatno rodbinskih odnosa dva brata izvesnog Gojka, izvesnog Dragana koji su bili prioritetni kriterijumi za uspostavljanje određenih poslovnih odnosa.

je taj procenat u Srbiji svega oko 15% i mi se sada rangiramo sa visokorazvijenim evropskim zemljama u tom smislu, a na taj rezultat, naravno uticala je jedna bespoštedna snažna borba države. Samo jedan delić u toj slagalici jeste upravo i ovaj Zakon o fiskalizaciji čiji je osnovni cilj da suzbije sivu ekonomiju, da podigne nivo prihoda BDP, samim tim naš razvoj i napredak.Zakon dolazi na razmatranje 15 godina nakon Zakona o fiskalnim kasama kojima je bio uređen fiskalni sistem. Taj zakon, kako smo čuli, danas i od vas ministre i od kolega poslanika pokazao je brojne nedostatke, mane, velike ili visoke troškove za sve obveznike poreza i prosto rečeno, pregazilo ga je vreme. Tako da ovaj Predlog zakona dolazi u pravom vremenskom periodu i poboljšaće mnogo toga.Kao što smo rekli, osnovni ciljevi jesu efikasnija kontrola prometa roba i usluga, ali i datog avansa za buduće promete i usluge, čime se doprinosi i smanjivanju sive ekonomije i boljoj naplati poreza. Takođe, cilj je i efikasnije praćenje i kontrola poreskih obveznika čime se smanjuje potreba za učestalim terenskim kontrolama od strane poreskih inspektora, koji su često bili u saradnji sa serviserima serviserima fiskalnih kasa i drugih elemenata u okviru fiskalnog sistema, čime se, i to smo čuli, smanjuju troškovi za sve obveznike.Takođe, cilj je i proširenje obima obveznika gde će se samo u specifičnim i izuzetno opravdanim situacijama moći izbeći rešenja iz ovog zakona i naravno, kao što smo već istakli, cilj je dodatno smanjenje troškova.Sada će automatski svaki račun koji bude izdat istovremeno biti dostupan i poreskoj upravi na uvid na uvid u realnom vremenu. Novina je da će i potrošači moći da uoče da li je određeni račun izdat u skladu sa zakonom ili nije.Naravno, zakon počinje da se primenjuje 1.1.2022. godine i zasigurno je da će do tada biti rešena pojedina pitanja koja predstavljaju određene nedoumice kod građana. građana. Recimo, šta bi se dogodilo u slučaju da se nakon izdavanja računa i njegovog prenosa u poreski sistem uoče određene tehničke nenamerne greške na samom računu?Potom, postavlja se pitanje šta će se desiti u slučajevima naknadno odobrenih rabata ili knjižnih odobrenja, u smislu fiskalizacije?

možda neko ko se bavi uslugom preseljena, taksi vozači koji imaju samo jedno vozilo itd?Ne sumnjam da ćete ova ali i druga sporna pitanja koja se mogu javiti uspešno rešiti, imajući u vidu vaše znanje, vaše iskrene motive, izuzetnu posvećenost ali i tim koji vas okružuje i koji zaista svaki put i iznova pokazuje rezultate, ne samo u oblasti finansija, jer se rezultati iz finansija prelivaju, da li je tako, i na vam na tome. Hvala vam i što ste toliko često sa nama, što ste na raspolaganju ne samo predstavnicima državnih organa, predstavnicima lokalnih samouprava nego i svim građanima Republike Srbije.Iskrenog mišljenja, bez namere da vam podilazim, da možete biti zaista primer za mnoge vaše kolege. Još jednom veliko hvala na tome, ovako pozitivne primere akta koji donose samo dobrobiti za našu zemlju, mi kao poslanici ne možemo ništa drugo nego apsolutno podržati u Danu za glasanje. Zahvaljujem se na pažnji.

kao donosilac dobrih vesti danas ministar finansija, ono što je najvažnije u ovom trenutku za nas, to je da je taj kreditni rejting ostao što se tiče Republike Srbije, da ljudi iz sektora turizma ne treba da brinu što se tiče podrške države, kao i penzioneri, tako da će do kraja ove nedelje biti podrške po dva osnova.Ono treće koje sada u ovom trenutku možemo da kažemo, to je da naš javni dug je ostao u granicama mastrikta i da ima prostora novim budžetom za 2021. godinu da te granice ne prelazimo, ali ono što moram da kažem, to je da u ova teška vremena, u ovako teškoj godini, zaista ste smogli snage i to je ono što moje kolege hoće da vam zaista odaju podršku, da ste u ova teška vremena uspeli da napravite taj iskorak da pripremite, dobro pripremite ova dva potpuno nova zakona. Znači, to su Zakon o digitalnoj imovini i Zakon o fiskalizaciji i uspeli da održite i dve javne rasprave u Privrednoj komori što s tiče fiskalizacije, da održite sa svima na određeni način, pa i sa nama poslanicima kroz javno slušanje, Zakon o digitalnoj imovini. koji su to noviteti, pojedinosti koje zaista mi sada glasamo, koje će biti u primeni za godinu dana, a koji će dati jako dobre rezultate za građane Srbije.Ja ću malo da se okrenem sada više prema Zakonu o digitalnoj imovini, jer mislim da naši građani koji nemaju veze sa ovom temom i nisu baš najbolje šta to nama dobro donosi. Znači, primena uopšte te tehnologije „blok čejn“ i kako kažu mladi „kopanje tog bitkoina“ u stvari predstavlja jednu vrstu razmene, odnosno kao što se radi na tržištima hartije od vrednosti, ovo se radi sa određenim virtuelnim valutama i za to potrebni su oprema, procesori, jako velika količina električne energije i ona do sada od 2009. godine se odvija u svetu.Naši mladi mozgovi, očito oni koji najviše su mladi i koji imaju veze sa IT tehnologijama, jako aktivno učestvuju na tom tržištu i negde ste vi prepoznali tu potrebu da taj promet, znači virtuelnih valuta, koji inače od 2017. godine NBS negde je ušla kroz svoje i mi smo glasali za određene zakone koje smo uveli, mogućnost da se kontrolišu tzv. „virtuelne menjačnice“, odnosno kripto-menjačnice,

i dalje ostajete da posmatrate kako se vrši određena razmena tih virtuelnih valuta i nije samo bitkoin, ona predstavlja 66% u odnosu na sve ostale valute. Ali, poenta je onog trenutka kada određeni vlasnici, koji do sada nisu bili poznati, žele da to pretvore u svoja realna dobra, onda se javljaju državi, tom portalu koji je u vlasništvu NBS i Komisije za hartije od vrednosti, koji prate, sa svojim imenom i prezimenom, Petar Petrović, i sa svojom adresom se jednostavno prijavljuju na krajnje legalan način, plaćaju porez ovoj državi i mogu jednostavno ta sredstva da koriste u finansiranje realnih dobara.Da li će da otvaraju svoje star ap nove kompanije, da se bave IT, da li će da kupuju određenu opremu ili da kupuju određena dobra, oni sada jednostavno to rade na krajnje legalan način. Plaćaju porez ovoj državi, država ima koristi zato što ima prihode kroz porez i samim tim onaj rast o kome mi pričamo, 6% u sledećoj godini, suštinski se pripremamo za te visoke stope rasta, zato što ćemo imati veće prihode u budžetu.Prema tome, mladi ljudi o kojima govorimo, koji rade kroz naučne tehnološke parkove, koji su inače u Beogradu otvoreni 2015. godine, a inače su pravljeni od 1990. godine, oni koji nama spočitavaju kako mi ne znamo šta radimo, kako smo kako smo neobrazovani, imali su prilike skoro 20 godina da otvore jedan naučno tehnološki park u Beogradu, pa ga nisu otvorili, nego je morao da dođe i Vučić i Ana Brnabić da se zaista ozbiljno pozabave i naučno tehnološkim parkovima i mladima iz oblasti IT sektora i da jednostavno onda sad tek sad tek uhvatimo taj zamajac u ovoj IT industriji i da sve ono što bio izvoz za nas predstavlja zaista realan izvoz.Kada pričamo pre svega o našim kompanijama, o našim start ap preduzećima da mladi potpuno na jedan legalan način mogu da izvoze svoju pamet odgovoran način i da ne moraju da putuju u inostranstvo i da žive tamo, već odavde iz Srbije da rade, da budu zadovoljni svojim primanjima, odnosno prometima koje će te start ap kompanije da prave i samim tim da imaju jednu odgovornost pre svega prema sebi, prema svojoj porodici, a ne da žive u u dijaspori.Prema tome, ovim zakonom ste vi u toj jednoj digitalnoj agendi napravili jedan veliki iskorak, pre svega što ste prepoznali i zajednički sa NBS i Komisijom za hartije od vrednosti da vam je to jedan od načina da pokrenete tržište kapitala na potpuno jedan savremen, nov način. Time, u stvari, ste pokazali da se ne treba obazirati na one koji do 2012. godine nisu znali jednostavno da vode državu na jedan odgovoran način. Zbog toga ova digitalna agenda kojom se jednostavno vodi i ova Vlada Srbije, ali i Ministarstvo finansija prepoznaje potrebu da unapredi taj investicioni ambijent.Šta to znači? Ovaj zakon znači mogućnost investiranja u preduzetništvo, u mogućnost da jednostavno ne morate da podižete određeni kredite, nego da na ovaj način možete da finansirate kompanije koje žele da se bave određenim poslom. Znači, nije isključivo IT sektor, ali on je jedan pokretač privrednog investicionog ambijenta u Srbiji koji treba da da visoke stope rasta, da sve ovo što smo u ovoj godini uspeli da zadržimo, i to dobrim ekonomskim merama, i da ne povećavamo rapidno javni dug, jednostavno ćemo moći da ostvarimo po planu i budžetu za 2021. godinu, koji smo usvojili prošle nedelje.Znači, mi smo ovim Predlogom zakona imali jedan progresivan pristup, imamo jednu pravu sigurnost za sve učesnike na tržištu kada pričamo uopšte o digitalnoj imovini, poštujemo međunarodne standarde, ali je jako važno da se borimo protiv kriminala kada je u pitanju terorizam zato što znamo svi da ta digitalna imovina kroz te virtuelne valute uglavnom je bila data kroz jednu IP adresu čiji vlasnik se nikada nije znao i da taj prljavi novac u svetu uvek ide kroz te transakcije. Sada mi želimo da znamo i ukidamo anonimnost u ovom poslu.Znači, postoji ta bela lista na kojoj će tačno stajati ime i prezime vlasnika digitalne imovine, vodiće se registar i biće potpuno dat na jedan transparentan način. Portal koji država obezbeđuje takođe će moći da bude dostupan svim zainteresovanim stranama. Ovaj zakon je obuhvaćen u devet poglavlja sa 146 članova. To znači da se jako dobro razmišljalo o svakom detalju uspostavljanja ovog tržišta kapitala.Na želim da kažem da mislim da mladi imaju veliku šansu da sada jednostavno pokažu da sve one želje u smislu svog napredovanja iz ovih oblasti mogu da materijalizuju kroz ovaj zakon, Zakon o digitalnoj imovini. Samo ću dati jedan podatak, mislim da je jako značajan, vi ste dali u obrazloženju zakona, to je da ukupno tržište kapitala kriptovaluta je 2013. 2013. godine iznosilo milijardu dolara, 2018. godine 128 milijardi, 2019. godine 237, a za prvih devet meseci preko 300 milijardi dolara, što znači da je velika ekspanzija u ovoj oblasti i zbog tako velike ekspanzije smatra se da će u ovoj godini preći 450 milijardi dolara.Znači da jedan deo samo, promil kompletnog obrta kapitala Srbija uhvati i naplati kroz te poreze te poreze i uvuče kao svoj investicioni zamajac pa pogledajte koliko će Srbija napredovati kada je u pitanju privredna aktivnost.Prema tome, mislim da ste zaista prepoznali trenutak kada treba doneti ovaj zakon, činjenično stanje i to uobličili u najtežem trenutku kada se Srbija bavi velikim problemima i pandemijom kao što je korona virus koja je uhvatila ceo svet. Ni Evropa čak nije donela ovakav zakon. Donela je isključivo ono što se odnosi samo na virtuelnu, odnosno kriptovalutu. Nije donela digitalnu imovinu kao definisan zakon. Srbija izlazi sa tim zakonom kao zemlja Jugoistočne Evrope i mislim da bi trebali prvi da damo rezultate. Zbog toga ću

pre zaključivanja pretresa, pitam da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Ako ne, ministar Mali u ime predlagača, izvolite. Hvala puno.Uvaženi narodni poslanici, želim da vam zahvalim na još jednoj veoma konstruktivnoj sednici, na dobrim pitanjima, dobrim sugestijama, na kvalitetnoj razmeni mišljenja. Moja impresija, moj utisak

o stvarima koje su nekako uobičajene, prihodi, rashodi, stopa rasta itd.Danas smo govorili o zakonima koji idu uz budžet, o zakonima koji dodatno modernizuju našu zemlju. Idemo korak dalje. Dakle, ne razmišljamo o danu sutra, razmišljamo o 2022, 2023. godini, zakon o digitalnoj imovini je nešto što dugoročno menja perspektivu onih koji žele da započnu svoj biznis ovde. Žele da započnu svoje ideje, žele da ostvare svoje ideje u našoj zemlji. Dakle, to dugoročno menja njihovu perspektivu i ostanka u Srbiji, a to je naša velika želja da mladi ovde ostanu, da svoje ideje i svoje snove ovde ostvare.Kada je Zakon o fiskalizaciji u pitanju, još jedan veliki korak napred. posle 15 godina postojanja jednog zakona neke stvari su se promenile, tehnologija se promenila, rešenja su se promenila, okruženje u kome se privređuje se promenilo.Dakle, želimo da idemo u korak sa tim, i naravno, sa zakonom o e-fakturama, da još dodatno smanjimo uticaj sive ekonomije na našu ekonomiju, i time naravno, podstaknemo i veće prihode u budžet, ali više novca za veće plate, veće penzije, nove auto-puteve, nove vrtiće, nove bolnice.Svi ostali zakonu, pogotovo, Zakon o razvoju tržišta kapitala, su veoma važni, širi se mogućnost, odnosno lepeza raznih izvora finansiranja, skraćuju se rokovi, podstiče se da domaće kompanije svoje izvore finansiranja ne traže samo kod poslovnih banaka, nego osim digitalne imovine, i na tržištu kapitala. Sve to uvaženi poslanici, podstiče rast, a rast je ono što je nama najvažnije. Imamo veoma ambiciozan cilj za 2021. godinu, 6% stope rasta našeg BDP sa ogromnim javnim investicijama, nikada većim. Dakle, 330 milijardi dinara, 5,5% našeg BDP sa ogromnim ulaganjima koje imamo u rast životnog standarda i sa povećanjem plata i sa povećanjem penzija.Ovi zakoni trebaju dodatno da ojačaju te naše napore da ostvarimo taj cilj od 6% stope rasta, kako bismo i dalje zadržali to prvo mesto da po stopama rasta za 2020, 2021. i 2022. godinu, da li gledali kumulativno ili gledali u proseku, Republika Srbija bude i ostane broj jedan u Evropi. Hvala puno na vašim sugestijama.

reda.Nastavljamo sutra, kao što sam rekao, načelni pretres o preostalim tačkama dnevnog reda, a prekosutra pretres u pojedinostima i dan za glasanje. Hvala.(Sednica Hvala